Konačni prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, europske integracije, financije i državni proračun, poljoprivredu i ribarstvo i ruralni razvoj. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Marić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažene dame i gospodo zastupnici. Dakle, nekoliko riječi o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode. Dakle, Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode uređuje plaćanje posebnog poreza na duhanske proizvode koji se proizvode i prodaju na carinskom području Republike Hrvatske ili se uvoze na to područje. U Zakonu o posebnom porezu na duhanske proizvode člankom 8. i 9. definirani su porezna osnovica i visina posebnog poreza na duhanske proizvode. Ovdje bih samo kratko ponovio i podsjetio vas da smo krajem prošle godine Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode zadržali skupine cigareta A, B i C. Međutim, izvršene su izmjene na sljedeći način. Prvo, uvedena je nova trošarinska osnovica, dakle 1000 komada cigareta i maloprodajna cijena cigareta, te specifični uveden i proporcionalni porez, posebni porez koji se obračunava na novo uvedenu poreznu osnovicu, odnosno na maloprodajnu cijenu cigareta. Istovremeno se izvršilo postupno ukidanje različitog trošarničkog opterećenja skupina cigareta i to na način da smo od 1. siječnja praktički 2009. godine razliku u poreznom opterećenju između skupina A, B i C smanjili za 50%, a bilo je predviđeno da od 1. siječnja 2010. u potpunosti uskladimo, odnosno izjednačimo porezni tretman svih ovih skupina. Konkretno za skupine cigareta iz skupine A, dakle propisan od 1.1. 2009. 175 kuna specifičnog poreznog poreza na 1000 komada cigareta i proporcionalni posebni porez od 30% od maloprodajne cijene na cigarete skupine B 197 i pol kuna na 1000 komada uz isti proporcionalni posebni porez od 30% i na cigarete skupine C 310 kuna na 1000 komada uz također proporcionalni, posebni porez od 30%. Od 1. siječnja 2010. godine bilo je predviđeno da specifični porez bude za sve skupine cigareta 225 kuna na 1000 komada uz zadržavanje ovog proporcionalnog, posebnog poreza od 30%. spremnost Republike Hrvatske da neutralizira razlike u poreznom tretmanu među skupinama u koje su razvrstane cigarete u Hrvatskoj, ali isto tako u pogledu vremenske dinamike postizanja jednakosti poreznog tretmana za sve cigarete zatražila da se potpuno izjednačavanje provede i čim prije. da je, dakle Europska komisija već duže vremena ulagala i uložila jedan prigovor da je ovakav, odnosno postojeći do 1.1.2009. tretman između skupina cigareta A, B i C bio u neskladu, odnosno nije bio u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju iz 2001. godine. Isto tako, slijedom navedenog i ovim prijedlogom novim, dakle počevši od 1. lipnja 2009. godine uvodi se dakle ista specifična stopa posebnog poreza na sve cigarete u iznosu od 180 kuna na 1000 komada uz zadržavanje proporcionalnog posebno poreza od 30% od maloprodajne cijene cigareta. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Za europske integracije? Financije i državni proračun? Za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj? Predsjednica odbora, gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Odbor za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj raspravio je o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode s Konačnim prijedlogom zakona kao zainteresirano radno tijelo. Uvodno obrazloženje podnio je predstavnik predlagatelja, a u raspravi su izneseni podaci obzirom na rast proizvodnje duhana, cigareta, državne potpore te izvoz i uvoz duhanskih proizvoda i izražena zabrinutost za domaću proizvodnju duhana i duhansku industriju. Izraženo je nezadovoljstvo što se Zakon o izmjenama i dopuna Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode koji je stupio na snagu prije 2,5 mjeseca mijenja te dovodi u pitanje ovo najdohodovnija kultura i jaka izvozna komponenta. Problematična je i nemogućnost brze na drugu proizvodnju. Obzirom da su ugovori za proizvodnju sklopljeni za ovu godinu, upitno je tko će otkupiti proizvedeni duhan. Imajući u vidu jaki utjecaj multinacionalnih kompanija i njihovu borbu da dobiju još jedan segment tržišta iznesen je prijedlog da se o predmetnom prijedlogu zakona provede rasprava u prvom čitanju. Prijedlog je podržan većinom glasova, 4 glasa za i 3 glasa protiv pa odbor predlaže Hrvatskome saboru sljedeće zaključke. Prihvaća se Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode. I 2, Sve primjedbe prijedlozi i mišljenja dostaviti će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Hvala. Kolegice i kolege, još ćemo apsolvirati ovu točku, a onda za danas sjednicu zaključiti pa ćemo sutra onda početi sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima. Tako

Zakon o izazivanju nereda. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite.

Ono što bih ja volio znati, evo za početak, koga sve financira duhanska industrija u Republici Hrvatskoj? Mislim jasno, na političke stranke, ali to se tako skoro neće doznati. Međutim, što je zanimljivo? Prije nego se ovaj zakon pojavio u saborskoj proceduri, prije nego se zakon pojavio na vladinim stranicama, već je bio komentiran razumljivo iz nekih krugova. Čovjek si postavlja pitanje kako? Međutim, da ne bi mene sad netko osobno ovdje stalno prozivao, više ja ovdje mislim na Adris nego na Sabor, ja ću otvoreno reći da je TDR ili Adris, svejedno, bitna nacionalna tvrtka. Ja jasno nisam za monopol, ali ću isto tako prešutjeti ako je riječ o monopolu iz moje korte, pa makar sva dobit po tom osnovu išla u Zagreb, što će reći državni proračun iz kojih mi, hajde, moramo to priznati primamo plaće. Dokle ćemo, vidjeti ćemo. Nadam se da neće doći u pitanje i jasno preostala odlazi u privatne džepove. Riječ je, neću sad spominjati cifre, o ogromnoj dobiti. Ja bih po ovoj temi mogao dosta toga govoriti, ali reći ću samo jedno, da im se danas ne smije prepustiti ni jedan kvadratni metar tzv. turističkog zemljišta, a zbog kojeg neki iz tog koncerta, nota bene odlaze i u izbore. Neka idu, mene to ne zanima, ali taj status tzv. turističkog zemljišta treba riješiti na način da isto ostane vlasništvo, ne države, nego da se ponovo vrati lokalnoj samoupravi. To što neki od njih imaju više no što su posjedovali rimski carevi, to nek ide na savjest svih ovih vlada, to smo htjeli, to se dogodilo. Međutim, što je bit? Dozvolite mi stoga da citiram jedan tekst. Svi proizvođači cigareta i strani i domaći od 1. lipnja će bez obzira na kvalitetu cigareta državi plaćati iznos isti iznos trošarina. Tako će država na 1 000 cigareta ubirati trošarinu od 180 kuna, što je 3,6 kuna po kutiji, a uz to će se na maloprodajnu cijenu kao i do sad naplaćivati posebni porez od 30%. Tako se nameti na cigarete zbog usklađivanja s europskim zakonodavstvom mijenjaju po drugi put od 1. siječnja ove godine jer europska administracija nije bila zadovoljna onim prvim prijedlogom koji je po njezinom mišljenju diskriminirao inozemne proizvođače cigareta u Hrvatskoj. U prosincu je Hrvatska, u želji da ispoštuje zahtjev Europske unije o izjednačavanju proizvođača cigareta uvela trošarinu od 175 kuna na 1 000 cigareta na one najjeftinije, 197 kuna na kategoriju b, gdje spadaju i najprodavanije cigarete u Hrvatskoj koje se proizvode, jasno u Adrisu te 310 kuna na cigarete skupine c. U sva tri slučaja na maloprodajnu cijenu se obračunavao i poseban porez od 30%. Međutim, objašnjenje da su trošarine različite jer se radi i o različitoj kvaliteti, Uniji nije bio dovoljan. Europska unija je ocijenila da se ipak radi znači o diskriminaciji među proizvođačima i sad mi moramo mijenjati trošarine što je moguće prije da bismo mogli započeti pregovore oko 16. koje se tiče razumljivo porezne politike. Tako će samo fiksno utvrđena trošarina na najprodavanije cigarete pasti za 36 lipa po kutiji, na one najskuplje za 2,9 kuna po kutiji, dok će trošarina na najjeftinije cigarete biti veća za desetak lipa. Po ovom izračunu, kutija uvoznih cigareta, primjerice recimo Marlbora koštala bi 16,5 kuna, a domaćeg ronhilla 15,5 kuna no država neće izgubiti samo na fiksnim trošarinama nego će smanjiti i iznos na koji se obračunava poseban porez od 30% što je dodatnih desetak lipa po kutiji najprodavanijih cigareta. Koliki će biti gubitak državnog proračuna jasno na to u ovom trenutku ne može odgovoriti niti ministar Šuker ali će država već početkom slijedeće godine moći računati na veće prihode jer će trošarine na cigarete porasti na na 225 kuna na tisuću cigareta što je 4,5 kuna po kutiji. No, Vladina ranija najava da će u slijedećoj godini izjednačiti trošarine na sve cigarete vidimo da nije impresionirala Europsku uniju jer Vlada u svom objašnjenju zakona ističe da se predlaže uvođenje iste stope trošarina da bi se što prije udovoljilo zahtjevu država članica Europske po tom pitanju usklađivanja oporezivanja svih vrsta cigareta u Hrvatskoj a sukladno tim pravnim stečevinama Europske unije itd. No, kao što se da sad nastavim, kao što će nešto biti negativno za nas tako je pretpostavljam isto tako nešto negativno tamo za one zemlje gdje se izvoze hrvatske cigarete. Znači, zaključak. Domaće cigarete će zasigurno poskupjeti, uvezene će pojeftiniti. Rastu porezna opterećenja na niže cjenovne skupine hrvatskih cigareta a smanjuje se za uvezene cigarete. Pa tako kao što rekoh recimo taj Kolombo York sa 12 kuna ide na 15 kuna, Walter Wolf vjerojatno sa 15 kuna na 18 kuna, Ronhill sa 16 kuna na 19 kuna, Marlboro će ostati 20 kuna. I šta sad u svemu tome? u svemu tome? Ovo de facto znači da se jedan dvadeset godišnji monopol na neki način polako gasi. Da li je to dobro, da li je to loše o tome se da raspravljati. Rekoh, protiv sam svakog monopola osim ako taj monopol nije iz moje horte. Monopol sigurno za nikoga nije dobar, pojedinci se tokom vremena razbahate ali bih domaćoj industriji ako je moguće maksimalno pogodovao jasno vodeći računa i o onima koje je monopol zbog bankarskih političkih veza u prošlih dva desetljeća doslovce progutao, da sad ja ne spominjem te tvornice, tvrtke itd. Ono što je sigurno bitno kada govorimo o ovome zakonu to je da se vidi što ćemo sa tom zabranom pušenja. Ja bih i tu recimo prolongirao recimo neke rokove za kafiće, jasno bio bih maksimalno rigorozan za one prostore gdje ljudi u raznim restoranima ručavaju ili za poslovne prostore gdje se odvija kakav takav gospodarski, poslovni, upravni ili ne znam kako da ga nazovem život. Da ne bi nitko ovaj moj nastup doživio ne znam jednim predizbornom retorikom, da ne bih se konfrontirao se sa ljudima iz Adrisa koji sudjeluju u izborima u Županiji istarskoj ja ću osobno osobno biti recimo suzdržan glede ovoga zakona ali isto tako ponavljam da je ova odluka očekivana, neću reći koliko je logična i da ona vodi doslovce u pravnom smislu te riječi skorom ukidanju monopola. No, bez obzira na sve ali zbog prisutnosti u prodajnoj mreži od tiska do raznih supermarketa ja tvrdim da se ništa dramatično neće dogoditi za Adris odnosno za hrvatsku cigaretu. Monopol se danas više ne čuva ovakvim zakonima ili ugrožava već se monopol danas čuva trgovačkom mrežom. U tu trgovačku mrežu jasno je vama da ne može svatko ući i to je zapravo bit, tako da se u dogledno vrijeme ništa dramatično neće dogoditi glede tržišne recimo pozicije Adrisa iako bez obzira na sve ja bih im osobno želio pogodovati da se ovaj zakon što je moguće više prolongira. I zato rekoh, u najmanju ruku biti ću suzdržan. Ono što je suština, o čemu smo jučer govorili za ovom govornicom to je da pojedine tvrtke dođu u poziciju da moraju plaćati ekstra profit zbog toga što im država u pravom smislu te riječi čuva monopol. Taj ekstra profit nije bitno da li je riječ o nekim bankama, da li je riječ možda o nekim trgovačkim kućama ili nekim drugim industrijama, ne bi trebalo se plaćati po stopi od 25% koliko se plaća dobit nego zasigurno i dvostruko ako ne i trostruko više. No, bilo kako bilo još jedan put ću reći, ovaj zakon neće bitno ugroziti domaću proizvodnju ali sigurno je da će se pojaviti tijekom vremena jedna konkurencija na koju treba računati shodno tome razumljivo i sve učiniti da se ne ugrozi prije svega onaj mali proizvođač duhana u Republici Hrvatskoj. Utoliko još jedan put ću reći u najmanju ruku sam suzdržan glede ovog prijedloga zakona koji na neki način pokušava nediskriminirati inozemne proizvođače cigareta. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Goran Marić. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče. Samo bih ispravio jedan netočan navod kolege Kajina koji je kazao da je porez na dobit 25%. Kolega Kajin, porez na dobit je 20%.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode s Konačnim prijedlogom ima oznaku P.Z. 283. U čemu je suština Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode? Naime, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode, Narodne novine 152/2008. uvodi se europski trošarinski sustav oporezivanja cigareta po kojem je trošarinska osnovica tisuću komada cigareta i maloprodajna cijena cigareta a posebni se porez iskazuje kao dvokomponentno oporezivanje koje čini. Pod 1. specifični, znači poseban porez određen u iznosu za tisuću komada cigareta. Pod 2. i propocionalni posebni porez određen u postotku od maloprodajne cijene cigareta. Na taj način djelomično smo uskladili se sa pravnom stečevinom Europske unije koja regulira oporezivanje cigareta trošarinama, odnosno posebnim porezima. Slijedom navedenoga predlaže se kao što je rekao gospodin tajnik od 1. lipnja 2009. godine uvođenje iste specifične stope posebnog poreza na sve cigarete u iznosu od 180 kuna za tisuću komada uz zadržavanje propocionalnog posebno poreza 30% od maloprodajne i prodajne cijene cigareta. U Republici Hrvatskoj postoji tri skupine cigareta i to u A, B, i C skupini. U cigarete skupine A, znači imaju specifičan posebni porez 175 kuna za tisuću komada, zatim propocionalni posebni porez 30%, od maloprodajne cijene. Cigarete B skupine, imaju specifični posebni porez, 197,50 kuna za tisuću komada cigareta i propocionalni posebni porez 30% od maloprodajne cijene. I cigarete C skupine, znači imaju specifični porez 310 kuna za tisuću komada cigareta, plus propocionalni posebni porez 30% od maloprodajne cijene. Posebni porez na cigarete iz stavka 1. ovoga članka od 1. siječnja 2010. godine na cigarete skupine A, B i C plaća se sada kako slijedi po ovom prijedlogu. Kao specifični posebni porez 225 kuna za tisuću komada cigareta i kao propocionalni posebni porez 30% od maloprodajne cijene. Europska komisija je pozdravila spremnost Republike Hrvatske da neutralizira razlike u poreznom tretmanu među skupinama u koje su razvrstane cigarete u Hrvatskoj ali u pogledu vremenske dinamike postizanje jednakosti poreznog tretmana za sve cigarete, traži se da se potpuno izjednačavanje provede čim prije. Što se tiče sredstva za provedbu ovoga zakona nisu potrebna dodatna financijska sredstva iz državnog proračuna Republike Hrvatske i naravno Hrvatska Demokratska Zajednica će podržati ovaj prijedlog zakona.

Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Za ovaj zakon kaže se da predstavlja usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije pa on ima oznaku P.Z.E. i donosimo ga po hitnom postupku. Mi smo na prošloj sjednici Sabora usvojili plan usklađivanja zakonodavstva sa zakonodavstvom Europske unije, pogledajte taj plan, ovog zakona tamo nema. Ne da ga nema za ovaj kvartal, njega nema uopće, a posve je i jasno zašto njega nema, jer ovaj zakon ne predstavlja nikakvo usklađivanje, ovaj zakon je naime usklađen. On je usklađen kada smo ga donosili 2008. godine. Krajem 2008. godine. Zašto njega nema u tom planu? Pa naravno nije bilo nikakvog, nije bilo nikakve potrebe da se on unosi u taj plan, kada se taj plan izrađivao i on ovdje upada kao padobranac. On posve nepotrebno ima oznaku P.Z.E. i on zapravo predstavlja obmanu parlamenta kada ima tu oznaku. Vlada obmanjuje Parlament tvrdeći da je ovo usklađivanje, a nije usklađivanje a nije usklađivanje jer je usklađeno. Što znači izjednačavanje trošarina? Za sve one koji dižu pločicu ispravka netočnog navoda na ovo što sam sve rekao pozivam vas da pogledaju dokument za koji su glasali u ovom Saboru, a to je plan usklađivanja zakonodavstva pa da onda ne ispravljaju točne navode, nego eventualno netočne ako takvih ima a nema ih. Što znači tri kategorije cigareta A, B i C skupina? Jedna skupina su cigarete koje su proizvedene isključivo iz domaćih duhana. Druga skupina su cigarete koje se proizvode iz mješavine domaćih i stranih duhana i treća skupina su cigarete koje se proizvode isključivo iz stranog duhana. Trošarine su bile do sada različite. Zašto? Zato što je država štitila domaće proizvođače duhana i domaću preradu duhana, sasvim logično. Približavanjem Europskoj uniji od nas se zahtjeva da tu diskriminaciju ukinemo, da prestanemo štiti vlastite proizvođače duhana i vlastite prerađivače duhana i da svima na hrvatskom tlu omogućimo jednako poslovanje. To je sasvim logično kada uđemo u Europsku uniju. Nama je put u Europsku uniju trenutno blokiran. Ne zna se ni kada ćemo završiti pregovore, a pogotovo ne zna se kada ćemo ući u Europsku uniju. Ali se interesantno žurimo, žurimo se da izjednačimo trošarine i da na taj način oštetimo proizvođače duhana u Hrvatskoj i preradu duhana u Hrvatskoj. Po postojećem zakonu koji se sada mijenja, ove bi se trošarine trebale izjednačiti 1. siječnja 2010. godine. I to smo mi izglasali u ovom Saboru, krajem prošle godine. Ali sada na jednom žurba, hitnja, ne 1. siječnja iduće godine nego već 1. lipnja ove. 6 mjeseci ranije. Ne radi se ni o kakvoj novoj direktivi Europske unije koja bi to nama nalagala, jer je posljednja direktiva Europske unije o tome donesena 12. veljače 2002. godine. Prema tome, direktiva je poznata i Vlada je za direktivu znala i direktiva je uključena i u zakon koji smo izglasali krajem prošle godine i sve je to usklađeno. Ali zašto sada najednom ova hitna promjena. Čemu? Što izaziva tu hitnost? Očito interes stranih kompanija Philip Morisa British tobacoa. Zašto Vlada štiti interes stranaca, stranih kompanija a šteti interesima proizvođača duhana u Hrvatskoj i prerađivačima duhana u Hrvatskoj, to je misterij obavijen velom tajne koji se kreće prema nepoznatom. To nitko ne zna. Jasno je tko će imati koristi "British tabacco" tobako i "Philip Moris". To je jasno. A da li će i netko iz hrvatske Vlade imati korist što ovako na brzinu gura jedan zakon koji nam ovaj čas nije potreban po hitnom postupku. Veliki novci su u pitanju kada je o duhanskoj industriji riječ, veliki novci i veliki interesi.

a donosimo zakone kao da smo već u Europskoj uniji. Kakvo je sadašnje stanje u Hrvatskoj? hrvatska je već sada među zemljama s najskupljim cigaretama u usporedbi s kupovnom moći građana. Ako se ove trošarine izglasaju i uvedu, Hrvatska će definitivno biti zemlja s najskupljim cigaretama u Europi u odnosu na kupovnu moć građana. Već sada 60 milijuna eura građani iznesu iz Republike Hrvatske za kupovinu cigareta u zemljama u okruženju. Najmanje toliko. 450 milijuna kuna je šteta i u proračunu zbog tog šverca ili malograničnog prometa. Sada će se to još povećati, jer će se povećati razlika u maloprodajnoj cijeni u Hrvatskoj i u zemljama u okruženu. U Bosni i Hercegovini je cijena cigareta 0,60 eura. U Hrvatskoj će biti 3 eura. To je 5 puta, 5 puta će ista cigareta biti skuplja u Hrvatskoj nego u Bosni i Hercegovini. Mi imamo zakone o malograničnom prometu, imamo granicu Slavonski, Bosanski Brod recimo. Ne mora se švercati, može se legalno prelaziti iz Slavonski u Bosanski Brod 8 sati dnevno. Simo-tamo, pa po šteku cigareta, pa krasna zarada. Ali šteta za hrvatski proračun, šteta za PDV u Hrvatskoj nenaplaćen. Kada tome još pridodamo i šverc, znači ne ovaj legalni malogranični promet, nego pravi šverc kada idu šleperi, kada se šverca na veliko, onda je gubitak još i veći. Ovo je poticanje šverca. Ovakav zakon je poticanje šverca. Opet se moramo pitati uz "Britsh tabacco" "Philip Moris", da li netko u Vladi ima interesa da se poveća šverc cigareta, kada nudi ovakav nerazuman prijedlog, kada se toliko žuri pred rudo da izjednačimo trošarine za sve cigarete. Dalje, izjednačavanje tih trošarina ukida potrebu za domaćim duhanom. Evo Odbor za poljoprivredu je tražio već da ovo bude samo prvo čitanje i ima pravo Odbor za poljoprivredu. Pa Odbor za poljoprivredu misli o našim seljacima ako već ne misli Vlada i proizvođačima duhana. Gledajte u Podravini, samo u Podravini oko 2 tisuće i 500 kooperanata uzgaja duhan, na oko 6 tisuća hektara sa ukupnom proizvodnjom od 12 do 14 tisuća tona duhana, a to je 6 do 7% ukupne proizvodnje duhana u Europi. 500 kooperanata. Ukupna vrijednost tog proizvedenog duhana kreće se oko 170 milijun kuna, a to je samo za usporedbu onima koji prate poljoprivredu. To je otprilike 23 do 25% ukupne vrijednosti žitarica proizvodnje u Hrvatskoj, to je 50% vrijednosti ukupne proizvodnje šećerne repe u Hrvatskoj, to je 60% ukupne proizvodnje vina u Hrvatskoj. Pa to nije sitno. Toga će nestati. Te vrijednosti će nestati, ona će biti uništena ovakvim zakonskim prijedlogom Vlade ako ga ova parlamentarna većina izglasa. Što će se dogoditi s tih 2 tisuće i 500 kooperanata? Duhan se uzgaja na relativnom lošem tlu, onda mu uspijeva. Nemoguće ga je supstituirati drugom kulturom na tom tlu, a naročito ne u tako kratkom roku. Seljaci nemaju vremena za prilagodbu. Pa oni su još krajem prošle godine kada smo donijeli ovaj postojeći zakon mislili da imaju godinu dana vremena, a sada im kažete, ne, samo 6 mjeseci. O čega će ti ljudi živjeti? Da li će domaća duhanska proizvodnja od nje kupovati duhan? Zašto bi, on je opterećen trošarinama kao i ovaj uvozni. Zašto bi. Domaća cigareta i industrija se do sada bazirala na korištenju hrvatskih duhana više od 70% do0maćih duhana ugrađeno je u te cigarete, a cijenu koju je plaćala tim kooperantima je 20% veća od svjetske cijene. Svima se isplatilo. Seljacima uzgajati duhan jer su ga prodali domaćoj industriji 20% više, nego što bi ga mogli utržiti na svjetskom tržištu. Isplatilo se domaćoj duhanskoj industriji jer je preradila 70% toga duhana, jer ga je zbog manjih trošarina uspjela plasirati na tržište. Isplatilo se i državi, jer je ubrala PDV. Vlada se hvali uvođenjem antirecesijskih mjera. Ovo je dame i gospodo recesijska mjera. Ovo je recesijska mjera. Zbog toga što će se povećati šverc, to je definitivno o tome nemamo što raspravljati. Kada je razlika u cijeni 5 puta između Slavonskog i Bosanskog Broda u nekom proizvodu, šverc je tu. čak i kada ga ne čak i kada ga ne bude, da se svede sve na malogranični promet koji je legalan, šteta je ogromna. Ovo Ovo je recesijska mjera zato što će se smanjiti prihod proračuna u dijelu PDV, jer će se smanjiti legalna potrošnja cigareta, prodaja cigareta iz domaće duhanske industrije. Past će PDV, šteta za proračun. Nestat će prihod od proizvodnje duhana, a to je ponavljam 170 milijuna kuna. To je recesijska mjera i zbog toga što će 2 tisuće 500 kooperanata ostaju bez posla, a nemaju vremena se prilagoditi nekoj novoj proizvodnji. Radnici u Adris grupi, dio njih će ostati bez posla. Pa naravno smanjit će se dobit kompanije, pa naravno šta da rade sve kompanije kad im se smanji dobit. Pa nastoje napraviti neku uštedu. Pa kako će napraviti uštedu? Pa otpustit će dio radnika, šta će drugo napravit. Smanjit će im se proizvodnja, šta povećat će se šverc, povećat će se malogranični promet, neće imati kom prodavati, otpustit će dio radnika i to je način na koji se Vlada bori protiv recesije u zemlji. To je način na koji, to su koraci koje Vlada nama nudi. Slušajte, SDP vam kaže ovo ili prvo čitanje, da prihvatimo prvo čitanje sukladno prijedlogu odbora, saborskog Odbora za poljoprivredu utemeljenom ili ćemo mi glasati protiv ovoga. Ali ne samo da ćemo glasati protiv ovoga, nego ćemo se potruditi da izvan ovog kasnog sata kad se vodi rasprava u javnosti proširimo istinu o tome kako Vlada pogoduje stranim kompanijama British Tobacou i Phillip Morrisu na štetu domaćih tvrtki, tako uništava seljake u podravini, kako šteti PDV-u, možda samo zbog toga da bi netko u Vladi imao privatnu korist od ovoga. Hvala.

Rekao je da je ovaj zakon poticanje šverca. Netočno. Naime, kolega Stazić u našem opredjeljenju, a vjerujem i vašem SDP-ovskom opredjeljenju Hrvatske kao članice Europske unije stoji jasan da Hrvatska mora implementirati određene mjere i zakone i prije njenog ulaska u Europsku uniju. I zato postoje mjerila i za otvaranje poglavlja i za zatvaranje poglavlja. Jedno od temeljnih temeljnih stupova europskog ponašanja je nediskriminacija, nediskriminatorno ponašanje. I o tome se radi ovdje u ovom zakonu. Dakle, bez ikakve diskriminacije i na nama je da odlučimo želimo li ići u Europsku uniju ili ne želimo. Ako vi ne želite ići onda jasno recite ne želimo ući u Europsku uniju, ali nemojte optuživati Vladu da pogoduje stranim kompanijama. Ona jednostavno vuče potez koji znači nediskriminaciju na hrvatskom tržištu. Hvala lijepa. Kolega Stazić je kazao, citiram: "Ovo je recesijska mjera jer će povećati šverc zbog razlike u cijeni u Republici Hrvatskoj i zemljama u okružju." Ovo nije recesijska mjera, ovo je mjera za razvijanje tržišnih odnosa koji su nam potrebni nakon gotovo 20 godina na području cigareta. O razlikama u prodajnoj cijeni u Republici Hrvatskoj, i primjerice kao što je kolega rekao Staziću Bosni i Hercegovini najveći uzrok leži u visini dobiti kompanije koja proizvodi cigarete.

i nervoznom i teatralnom izlaganju iznio niz netočnosti. Ja ću ispraviti. Rekao je da je antirecesijska mjera, da je to zakon za poticanje šverca, da šteti PDV-u. Spomenuo je nekakve kasne sate kao da je ponoć. Još nije ni 18 sati, sve da bi to bilo teatralnije. Ja zbilja moram ispraviti ove njegove njegove navode. Rekao je da neće glasati za ovaj zakon SDP. Ne znam da li je to, mi znamo da se ovakovi zakoni moraju izglasati zbog prilagodbe sa Europskom unijom i da li je to očitovanje SDP-a da želi zaustaviti pristupanje Europskoj uniji, priključiti se možda nekim snagama koje momentalno rade na tome. **Šeks, ali vrlo nategnut ispravak. Četvrti ispravak, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Evo jedan nenategnuti. Kolega Stazić je rekao, citiram da će biti šteta i gubitak za državni proračun, da će se smanjiti prihod državnog proračuna i još nekoliko sličnih konstatacija. Obrnuto. To će popraviti državni proračun. Svjetska banka je davno izračunala, ako povećaš cijenu cigareta toliko ćeš smanjiti broj pušača da ćeš na njihovo liječenje više uštediti nego što ćeš smanjiti ulaz financijskih sredstava u proračun. Pa je Svjetska banka izračunala na razini svijeta je gubitak od liječenja onih koji puše u odnosu na sve njihove doprinose u proračunu minus 200 milijardi dolara godišnje. Prema tome, ovo je antirecesijska mjera i pozdravljam ju jer će spasiti oko 10 tisuća života godišnje, 10 tisuća života godišnje se gasi zbog cigareta i to je svaki četvrti do peti umrli u Hrvatskoj. S ovim će se smanjiti taj broj. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Evo rasprava je dosta informativna, puno brojki, puno podataka, puno zaključaka, pa dozvolite mi da kratko reagiram. Prije svega trebam reći da Vlada ne može i neće prihvatiti zahtjev Odbora za poljoprivredu da se ide u drugo čitanje, nego će i dalje inzistirati, odnosno predložiti i dalje da ide u hitni postupak, a tu se nadovezujem i na ovo što smo sad maloprije bili čuli. u uvodnoj riječi mislim u raspravi krajem prošle godine jasno je bilo rečeno, pa ću ja samo ponoviti ukratko. Dakle ova uskladba sa zakonodavstvom dakle nije uopće vezana uz naš čin samog pristupanja Europskoj uniji, nego je davnih dana potpisana u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Europska Komisija vrlo je jasno nama dala do znanja da na ovaj način kršimo odredbu članka 34. stavka 1. i da je to zapravo preduvjet za cijelu daljnju priču, prije svega po pitanju otvaranja poglavlja poreza, što ste isto vrlo dobro rekli, poglavlje 16. Isto tako treba reći da ovim zakonom mi u ovom trenutku još uvijek u potpunosti ne ispunjavamo sve obveze i sve odredbe sve odredbe direktiva Europske unije po pitanju oporezivanja duhana i duhanskih prerađevina. Ali samo ću kratko podsjetiti. Dakle, prema direktivama zahtjeva se da fiksna trošarina u poreznom opterećenju bude u iznosu, odnosno u zagradi između 5 i 55%, da ukupna trošarina u maloprodajnoj cijeni bude minimalno 57%, te da ukupna trošarina na tisuću komada u eurima bude minimalno 64 eura. Ovim izmjenama i dopunama zakona mi još uvijek uvijek ne ispunjavamo te zahtjeve i za njih smo tražili prijelazna razdoblja i vjerujemo da imamo jake i osnovane argumente da i dobijemo ta prijelazna razdoblja, ali dozvolite mi da ovdje to još ništa ne prejudiciram. Isto tako moram reagirati na nekoliko podataka koje smo čuli. Dakle, cijenu cigareta niti Vlada niti ja vjerujem nitko od analitičara, pa čak ni od proizvođača duhana ne može garantirati. Dakle, cijena cigareta je podložna i poslovnoj politici pojedinih proizvođača, a ujedno naravno i ovom poreznom opterećenju. Tako da ova, ova brojka koju je uvaženi zastupnik rekao da bi cigarete u Hrvatskoj bile pet puta skuplje u ja zaista ne mogu prihvatiti, jer bez obzira što je evidentno da će razlika u cijeni biti i postojati ona sigurno ni u kojem slučaju neće biti 5 puta. Što se tiče još jednog kratkog podatka. Dakle, ovim izmjenama i dopunama zakona mi ne prejudiciramo koliko će iznositi niti fiksna, niti proporcionalna trošarina sa 1.1.2010. godine. Dakle, vrlo jasno stoji da je ovim izmjenama i dopunama predložena izmjena stavka 2. kojim zapravo praktički mi prejudiciramo, odnosno predlažemo koliki bi bila porezno opterećenje sa 1. lipnjem 2009. ali ne idemo dalje od toga. I vezano za ovu cijenu cigareta i pad prihoda u proračunu, eventualni pad proračuna isto tako vrlo je teško i gotovo nemoguće procijeniti. Mi smo se vodili tim rezonom u smislu da smo nastojali pronaći najoptimalniji mogući model koji nam garantira prihode u proračunu na razini prvotno planiranih tako da ne bi trebalo doći do smanjenja prihoda. Jedan ispravak, gospodin zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala lijepa. Dvije tvrdnje su netočne. Prva tvrdnja da Vlada ne utječe na cijenu cigareta. Vlada utječe na cijenu cigareta i to time što će povećati trošarine ovim prijedlogom zakona. Druga tvrdnja je netočna, da ta razlika neće biti pet puta. Bit će. Ako je 0,60 eura sada u Bosni i Hercegovini, 0,67 u Srbiji i Crnoj Gori, a 3 eura u Hrvatskoj onda je to 0,60 prema 3 je pet puta. To neće smanjiti pušenje u Hrvatskoj, jer će se i dalje kupovati jeftine cigarete iz Bosne i Hercegovine malogranično ili švercano. Prema tome, neće se ostvariti ona ušteda na zdravlju o kojoj je govorio kolega Hebrang, neće. Smanjit će se prihodi proračuna zbog toga što će se smanjiti prinos prinos od PDV-a i zbog toga što će opasti legalna prodaja cigareta. Opast će legalna prodaja. Prema tome, slijedi samo šteta. Koristi nikakve. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. Hvala gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Obrazloženje za ovaj prijedlog zakona jeste da je to usklađenje sa zakonodavstvom Postavlja se pitanje zašto bi to bilo usklađenje kad je zakon stupio na snagu prije nepuna dva i pol mjeseca i on je usklađen, ali ima prijelazno razdoblje. I sada ne možemo dobiti odgovor na pitanje ili taj odgovor nije baš toliko toliko jasan zašto se ukida prijelazno razdoblje. Dakle, umjesto da se izjednačavanje trošarina primijeni 1.1.2010. da se to primijeni 7 mjeseci ranije, odnosno 1.6. ove godine. Kaže se, Europska komisija od nas traži da to odmah učinimo, da je to i svojevrsni pritisak, da za, odnosno za zastoj u pregovorima. Mi točno znamo zašto postoji razlog za zastoj u pregovorima i onda je dilema je li to zaista zbog pritiska Europske unije, odnosno otvaranja poglavlja 16. ili pak je to pritisak multinacionalnog duhanskog lobija unutar Europske unije da dobije još jedan mali segment tržišta, jer se danas svi tuku za nova tržišta. Da imamo problema sa usklađenjem poreznog sustava zapravo u kontinuitetu imamo loše ocjene. Tako na primjer prethodna izvješća komisije za 2005. godinu kažu imamo vrlo slab napredak u području poreznog zakonodavstva. Onda 2006. da imamo ograničen napredak, a 2007. da imamo vrlo ograničen napredak. Dakle, još malo lošije izvješće nego što je bilo godinu ranije, pa se kaže da osim sporog napretka ključni problemi koji se ponavljaju iz godine u godinu tiču se administrativne sposobnosti i povezanosti informacijske tehnologije i da je u kolovozu mjesecu prošle godine misija Europske unije u Hrvatskoj rekla da se pokazuju da pregovori o poglavlju oporezivanja zaostaju za svim drugim poglavljima. Što nam se konkretno zamjera? Kaže, ne može se izvijestiti o napretku u području indirektnog oporezivanja, nema napretka u području direktnog oporezivanja, ne može se izvijestiti o napretku u administrativnoj suradnji i međusobnoj pomoći jer postoji samo izvjestan napredak u operativnoj sposobnosti i kompjuterizaciji. Dakle, vrlo loše vijesti o Poglavlju 16. odnosno politici, poreznoj politici u Hrvatskoj. Pa se onda postavlja pitanje dal' zaista ulogu igra ovih 7 mjeseci ranije primjene jednakih trošarina na cigaretu ili je razlog nešto drugo, a ja o tome neću nagađati. Dakle, ako i postoji pritisak o tome ne ovise pregovori, jer daleko veće zamjerke imamo na drugim segmentima poreznog sustava nego što su to posebni porezi na duhanske proizvode. Međutim, koje ćemo tu posljedice imati za proizvođače duhana? Već je ovdje bilo rečeno da na području Podravine i Slavonije zapravo je stacionirana ili je to neki real gdje se proizvodi duhan u Hrvatskoj, da je on vrlo dobre kvalitete, da država značajno potiče tu proizvodnju. kad gledamo kakav je rast proizvodnje duhana u Hrvatskoj, onda smo '99. godine proizvodili 8100 tona. Ali povećanjem potpora iz državnog proračuna mi smo 2008. godine došli na proizvodnju od 12000 tona. državni poticaji se kreću od 5 kuna za 4 klasu duhana do 8 kuna za prvu klasu duhana. Upravo zbog toga što i prerađivači duhana ili država značajno ulažu u ovu proizvodnju ona je najdohodovnija proizvodnja u poljoprivrednoj proizvodnji u Hrvatskoj. Jedina proizvodnja koja ostvaruje preko 3000 kuna po hektaru dohotka. Dakle, to je proizvodnja koja je sa 70% ukupne proizvodnje završava u preradi u Hrvatskoj, 30% u izvozu. Po novom Zakonu o sustavu poticaja i za ovu godinu se značajno planiraju visoki poticaju. Tako osnovna plaćanja po hektaru od 2 250 kuna, a posebno za duhan izjednačuju se taj izravni poticaji npr. sa poticajem za suncokret za kojeg znamo da imamo premalo uljarica u Hrvatskoj na razinu od 4 750 kuna po hektaru i to je najviši pojedinačni poticaj u biljnoj proizvodnji koji država potiče u Hrvatskoj. Treba reći da je ugovaranje proizvodnje duhana završeno, da će ove godine biti zasađeno oko 6 tisuća hektara, to možda nije velika količina, ali je veliki broj obitelji koji proizvode duhan, posebno na području jedne županije, to je oko 2 500 kooperanata kojima je upitno gdje će završiti njihova proizvodnja u jesen, koji se ne mogu preko noći preorijentirati na drugu proizvodnju jer je to specifična tehnologija koja zahtjeva specifičnu mehanizaciju, specifični tip sušara koje se ne mogu koristiti za za sušenje drugih kultura, npr. ljekovitog bilja ili nečeg sličnog. Dakle, ljudi koji su uzeli kredite, značajno uložili u tu proizvodnju koja će im biti upitna. Ona će im naravno biti upitna ako se ovaj zakon primijeni i 1.1.2010. godine, im nismo dali signal niti kroz politiku državnih poticaja u poljoprivredi da kažemo ne, mi ćemo tu proizvodnju smanjivati, mi ne želimo veću proizvodnju duhana u Hrvatskoj niti preradu njegovu, pa ćemo vas destimulirati, dati ćemo vam manje poticaje. Ne. Mi i za 2009. godinu predviđamo veće poticaje iz državnog proračuna za ovu kulturu. Što ćemo reći tim ljudima u jesen? Oni nam neće moći doći ni pred Sabor niti pred Vladu, zaustaviti će se ovdje u Radićevoj ulici kao što su se neki dan zaustavili mljekari i pitati će tko će kupiti njihovu proizvodnju? Ako ne predaju duhan, ako ga ne prodaju, neće dobiti ni ovaj poticaj iz državnog proračuna. Tko će onda iz Vlade ili iz Sabora ići tim ljudima reći, a čujte, mi smo eto tako pod nekim pritiskom zapravo izmijenili zakon, pa što znači 7 mjeseci prije primijeniti jedan zakon, uvesti veće trošarine, dovesti vašu proizvodnju u pitanje, oni su uložili izvjesna sredstva u tu proizvodnju. Dakle, nikakvoga razloga nema da Zakon koji je već usklađen, koji ima samo prelazno razdoblje za primjenu od 7 mjeseci nema da bi se sada po hitnom postupku preko noći neplanirano našao na raspravi i po hitnom postupku prihvatio.

zakonu, o istom zakonu, imali smo mur, pečat, potvrdu da je zakon usklađen sa europskom praksom, da je zakon usklađen. Imali smo vrlo jasne poruke da ćemo usklađivanje trošarina imati u narednih 2 godine, prema tome to smo mi raspravljali, nema 3 mjeseca. Zadovoljstvo svih nas u Saboru je bio zašto? Zato što je poruka ministarstva bila, to je dogovoreno sa proizvođačima duhana, sa prerađivačima duhana, prema tome ja bih rekao, vrlo jasno je bilo rečeno da se gospodarstvo Hrvatske i državna administracija dogovorila da je to neophodno i da će se to sa ovakvim prijelaznim razdobljima i učiniti. Znači pred 3 mjeseca mi smo imali jednostavno napore svih u Hrvatskoj koji će trpjeti štetu da moraju se prilagoditi i da će ta prilagodba ići u godinu dana, odnosno u 2 godine. I nije bilo spora. Svi smo podržali zakon. Što se sada događa? Prema tome i tada je bio SSP, i tada je bila Europska komisija. Znači ništa nije sporno, ništa nije novo. Ni jednog momenta nije novog. Mi sada najedanput raskidamo dogovore državne Vlade i prerađivača i proizvođača duhana, prekidamo ih, uopće ih više ne pitamo i dolazimo pred nas u Hrvatski sabor da promijenimo svoju odluku od pred 3 mjeseca. Da ju promijenimo na štetu hrvatskih privrednika na štetu hrvatskih seljaka. To je prijedlog hrvatske Vlade. Zašto radi pritiska Europske komisije? Ili obrnuto. Radi pritiska europskih monopola u duhanu na njihove Vlade koje tada pritišću kroz Europsku komisiju. I što mi moramo zaključiti? Hrvatska Vlada više ne štiti hrvatsku privredu i hrvatske seljake nego popušta pritiscima i mijenja svoj dogovor sa Vladom, izvinjavam se sa privredom od prije 3 mjeseca. Mijenja. To je ono što nas mora zabrinjavati. Nas to mora zabrinjavati. E sad, postavljamo si pitanje. Sve je u redu, interes ulaska u Europu i naravno, pritisak je pritisak. Ali hajmo onda analizirati broj 1, što se događa u poglavlju 16, pa ćemo vidjeti da su ocjene Europske komisije o radu na poglavlju tragične. Da je to najneuspješnije pregovaračko poglavlje. Najneuspješnije, iza svih ostalih. To su ocjene koje možete pročitati, ne nas pojedinaca, nego institucija javnih financija koji objavljuje rezultate pregovora sa komisijom. Najlošije poglavlje. Tu je rečeno da nema bitnih napredaka. Ni na neposrednim porezima, ni na posrednim porezima, ni na administrativnoj suradnji. To su ocjene, prema tome mi imamo ogromnih problema u tom poglavlju. Da li ćemo mi sada riješiti probleme ako kršimo dogovor sa gospodarstvenicima hrvatskim i seljacima Hrvatske pa ovdje popustimo pritiscima. Da li ćemo na taj način pospješiti bolje ocjene o pregovorima? Nećemo. Nećemo. Prema tome, još puno imamo problema u pregovorima na tom području. Pa ona popustimo pritiscima zadnje. Ne sad na početku, nego kad sve drugo sredimo, popustimo pritiscima. Zato i velimo, idemo u prvo čitanje. Pa je tu poruka da možda i nećemo izdržati cijelu godinu jer ako popravimo naš odnos na pregovorima za 9 mjeseci, možda ćemo i 3 mjeseca prije kraja godine ići jer će ostati jedino taj pritisak. Ali nemojmo najprije na teret seljaka, na teret privrede kad nismo odradili cijelo poglavlje kako treba. I postoji nešto drugo. Isto tako, pritišće nas Slovenija, blokirala je sve ostale pregovore. Sve ostale pregovore je blokirala. Znači, vjerojatno na drugim poglavljima nećemo postići napredak i o našem razmišljanju da ćemo završiti pregovore ovu godinu i daleko smo, već vidim ove visoke dužnosnike koji govore da smo daleko. I kad to ocjenjujemo pa da li je u redu da naša Vlada štiti i privredu i seljaka a da ne popušta pod pritiscima multinacionalke. Pa nije komisija ta kojoj je stalo do proračuna Hrvatske. Ne, njima je stalo do multinacionalke, hoće prodavati u Hrvatskoj. Nemojmo to činiti. Znači da je to jedina prepreka, da nije prepreka loši pregovori na Poglavlju 16 i da nisu loši odnosi sa Slovenijom nitko od nas o tome ne bi razgovarao. Nemojmo popuštati, idimo u drugo čitanje. Nemojmo dozvoliti da tamo gdje su interesu multinacionalke i interesi drugih zemalja mi popuštamo ali drugdje ne možemo ništa postići. I to je naša primjedba, nemojmo mijenjati. Nemojmo, zamjerit ćemo se našoj privredi, našim seljacima i imat ćemo sami probleme. I mislim da Ministarstvo financija je svjesno najvećeg problema, to je sigurni pad prihoda u proračunu, sigurni. Tolike su razlike između cijene cigareta u Hrvatskoj i u našem okruženju. To svakome mora biti jasno, da se Ministarstvo financija krvavo borilo u zadnje tri godine da smanji crno tržište, krvavo se borilo. Ono što morate znati kad su te cijene velike ma kakve kazne. Pa naše kazneno zakonodavstvo neće uopće biti destimulativno. To su tolike razlike da nema mogućnosti zaustaviti sivo tržište ili crno tržište, kako god ćete ga zvati. Tog trenutka ono procvate i mi ćemo imati jednostavno stravičan problem sa uvozom cigareta ili ja bih rekao švercom cigareta. Pa valjda je vama svima to jasno kad su tolike razlike nema te kaznene politike koja će to zaustaviti. I to nas mora brinuti, to nas zaista mora brinuti. Isto tako, bitka za manje pušača. Pa ljudi, budimo svjesni kriza je tu, plaće problem, mirovine problem. Pa nema šanse da ćemo mi problem ljudi koji su depresivni odviknuti ih od pušenja sa skupom cigaretom. Ne, tjerat ćemo ih da kupuju švercom cigarete. Sigurno će ju tražiti, kao ludi će ju tražiti. tražiti. I što ćemo mi učiniti? Preselit ćemo zaradu kod onih koji će se baviti nelegalnim poslovima. …/Govornik se ne razumije./… Sve su to opasnosti na koje mi moramo računati. I da dalje ne raspravljam, mi samo pokušavamo reći ljudi nemojmo popuštati pritiscima jer to nije jedini uvjet. Moramo popraviti svoj odnos na Poglavlju 16 i moramo riješiti problem Slovenije da bi na neki način onda i ovom pritisku popustili. Kajin je danas raspravljao dosta nam je monopola. Pa ljudi moji što je British Tobaco i što su ostale europske kompanije Phillip Morris. Pa to su monopoli. Zbog čega onda pokušavamo reći nećemo TDR, bitni su nam onda europski monopoli. Ne bih se složio i zato jednostavno pokušajmo razmisliti da ipak odgoda kroz prvo čitanje daje mogućnost da držimo ovaj predmet otvorenim, da vidimo što će se dogoditi sa Slovenijom i da li možemo popraviti naš odnos na Poglavlju 16 u ostalim dijelovima i tog trenutka možemo raspravljati o ovom posljednjem pritisku. Hvala. Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče. Ispravit ću samo jedan netočan navod gospodina Linića gdje navodi da je njihova briga striktno za primarne poljoprivredne proizvođače. Zapravo, vi ste instruirani od domaćega monopoliste od Tvornice duhana Rovinj i zastupate njihove interese. Da ste se brinuli o primarnoj proizvodnji zasigurno bi razmatrali do sada pozicije tih seljaka koji su u Virovitičko-podravskoj županiji od kuda ja dolazim i brinuli se o poticajima i usklađenju poticaja sa zemljama u okruženju. Da ste se brinuli o njima znali bi da postoji osim kapaciteta i drugi koji pripremaju i proizvodnju cigareta u Hrvatskoj da ne bi bio samo jedan monopolista. Pa stoga vas molim, nemojte politizirati i nemojte stajati samo u interesu jednih, jer da ste stajali u interesu seljaka davno bi im bilo drukčije nego što vi to prezentirate. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Na početku ću samo reći, da bi netko proizvodio cigarete mora biti i duhana kako bi nekim zastupnicima bilo to malo jasnije. Znači, određeni seljaci oni koji duhan uzgajaju moraju ga uzgajati i briga za proizvođače domaće također briga i za seljake koji taj duhan tako da jednu stvar od druge ne možete nikako odvojiti jer bez duhana nema ni cigareta, nema ni domaćeg proizvođača cigareta. čemu sam ja htio govoriti je to da i jučer smo malo dotakli se te rasprave, obrana suvereniteta zemlje u ovoj kriznoj godini definitivno mora biti očuvanje radnih mjesta i zaštitu standarda hrvatskih građana. Ukoliko hrvatska Vlada samo tri mjeseca nakon što je donijela jedan zakon ga mijenja pod pritiscima ja bih rekao rekao preporuke Europske komisije ali jasno je da Europska komisija štiti svoje proizvođače, štiti svoje firme i štiti interese te firme da prodaje na hrvatskom tržištu. Onda je upitno kako to hrvatska Vlada samo tri mjeseca nakon što smo donijeli zakon u ovom parlamentu štiti hrvatske interese. Ja bih rekao nikako. I zbog čega? Zbog šest mjeseci Zbog šest mjeseci drugačijeg poreznog režima. Mislim da tu nema govora o tome da će Hrvatska poboljšati svoju poziciju prema putu u Europu zbog toga što će šest mjeseci ranije dovesti povoljniji zakon za strane proizvođače cigareta. Jedini koji će imati interes od ovoga zakona su strani proizvođači cigareta jer oni neće smanjiti cijene svojih cigareta. Iluzorno je očekivati da će strani proizvođači spustiti cijene svojih marki nego će cijene ostati iste ali će njihova obaveza plaćanja prema državnom proračunu biti manja. I to će biti razlika koju će strani proizvođači odnijeti u ovih šest mjeseci izvan Hrvatske. I to će biti cijena zbog koje će biti manji priliv u državni proračun ove godine najmanje u toj mjeri. S druge strane, kada gledamo zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta u siječnju ove godine je pad industrijske proizvodnje 14,1%. Među određenim granama najveći je pad u proizvodnji duhanskih proizvoda, čak 56% i ovo je jedna od mjera koja će ići prema tome da se u ovoj industriji situacija do kraja godine pogorša. S druge strane, broj zaposlenih u jednoj godini se smanjio za čak 20,5% Kada govorimo o tome koliki su ti porezi u Europi kada Hrvatska uđe u Europsku uniju ti porezi će biti puno veći. I sa te strane idemo na ruku stranim proizvođačima. Europska komisija, odnosno Europski parlament će prihvatiti najvjerojatnije prijedlog da se od 2012. vjerujemo da će Hrvatska tada biti u Europskoj uniji, plaća specifični posebni porez od 64 eura na tisuću komada cigareta. To je 480 kuna, a 2014. 75 eura na tisuću cigareta, to je 562 kune. Znači vidimo da da će taj porez biti puno veći nego što je sada i puno veći nego što je bio do sada za strane proizvođače. Sa te strane se postavlja logičko pitanje. Imat ćemo s jedne strane šverca cigareta, a sa druge strana zbog cijena koje su u Hrvatskoj puno veće nego što su u okolnim zemljama, a sa druge strane imat ćemo problem toga što će i cijena cigareta za hrvatske građane narasti i bit će im puno skuplje puno skuplje cigarete i kupovati. Tako da moje pitanje ukoliko smo već išli u ovaj dio izjednačavanja, zbog čega odmah nije pređeno na 225 kuna u 6 mjesecu ili možda da je stavljena cijena kao što je bila za najskuplju kategoriju od 310 kuna. tu ne bi išli sigurno na korist stranim proizvođačima, jer bi onda njihova obaveza prema državnom proračunu bila identična. Ovako smo po kutiji cigarete stranim proizvođačima ove godine od 6 mjeseca dali po svakoj kutiji 2,6 kune, a od 1. 1. 2010. 1,7 kuna direktno stranim proizvođačima, jer kažem oni cijene neće spustiti. Bilo bi puno pravilnije ako smo se već držali kriterija koje preporuča Europska komisija, a u pogledu toga da će 2012. rekao sam biti minimalni posebni porez od 480 kuna, bilo bi puno pravilnije da smo onda već sada išli na 310 kuna za sve kategorije cigareta i na taj način možda u ovoj kriznoj godini i pomogli državni proračun, jer bi onda imali vjerojatno i veći prihod u državnom proračunu. Ali ne, mi smo se odlučili za to da smanjimo i da idemo direktno na ruku stranim proizvođačima i da smanjimo ovu obavezu sa 310 na 180 180 kuna i na taj način direktno pomognemo strane proizvođače. Ne vidim tu apsolutno nikakav interes niti za državni proračun niti za domaću proizvodnju, a niti za građane Hrvatske. I zbog toga možda je i to dijelom i ja bih rekao loše pozicije ovog Visokog doma koji donosi zakone i percepcije ovog Visokog doma u javnosti koji donosi zakone i mijenja ih nakon 3 mjeseca pod evidentnim utjecajem čak ne bih rekao ni Europske komisije, nego stranih moćnih europskih kompanija. Zbog 6 mjeseci nismo zbilja mijenjati ovaj zakon, jer vrlo vjerojatno nas tih 6 mjeseci neće spasiti u pristupu europskoj uniji. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Bodakoš. Izvolite. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala lijepo potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče. Dozvolite da kažem da ovaj Sabor mora shvatiti da poslije usvajanja, a vjerojatno će to biti sutra pošto danas završavamo raspravu ovoga Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvodnje, da će proizvodnja duhana u Hrvatskoj sigurno biti smanjena, a ono što je još lošije da je budućnost te proizvodnje vrlo neizvjesna. Predviđanje neizjednačavanje ovih trošarina za uvozne i domaće cigarete, normalno da je to sve izazvalo i jednu nezadovoljstvo i zabrinutost proizvođača posebno u Podravini i Slavoniji. ovaj dio što je gospodin Đakić rekao samo da jedan podatak, '99. godine proizvedeno je 8 tisuća tona, a 2008. 12 tisuća tona duhana. Znači da je u ovih 10 godina bilo koja Vlada ili koja država se brinula o proizvodnji, o porastu te proizvodne i milim da bi bilo jako će biti loše ako ako se ovakvim jednim potezom, a to svi proizvođači o tome govore, razmišljaju itd. dovedemo da ova proizvodnja o kojoj je danas bilo puno govora i koja je zbilja respektabilno kvalitetna isto tako dohodovna, da ona u narednom razdoblju propadne, nestane, jer ovih 12 tisuća tona vrijednost je 200 milijuna kuna. Za usporedbu ja ću samo reći, bilo je ovdje govora i kolega Stazić je iznosio postotke, ali mogu vam reći, da ove godine, odnosno prošle jeseni zasijano je blizu 200 tisuća hektara pšenice koja će dati oko 1 milijun tona i to će biti vrijednost 1 milijarde kuna. Prema tome, kada gledamo da na ovih 6 do 7 tisuća hektara se stvori vrijednost od 200 milijuna kuna, a da će se 1 milijarda kuna na 200 tisuća hektara, onda mislim da ono što smo mi u Slavoniji, što govorimo da je Slavonija uvijek proizvođač tona i vagona, a male zarade. E sada kada imamo jednu zaradu kvalitetnu, odnosno kada imamo na jednim manjim površinama kvalitetnu zaradu, mislim da ne bi trebali ju samo tako prekinuti da ona nestane i da bude kao takova. Zbog čega svi upozoravaju i ovi duhanski farmeri i ljudi koji se bave proizvodnjom vezano za ovaj dio da će ovo uništiti ovu proizvodnju, pa iz nekoliko razloga. To je jedna i specifična proizvodnja. Prema tome, tu su i strojevi koji obrađuju to drugačije tu su sušare, to ima ulaganja su puno veća nego u neku možda drugu proizvodnju. Prema tome, vrlo vrlo je teško izvršiti neku drugu prilagodbu te proizvodnje. Zbog toga trebamo posebno znati da se taj duhan sadi, da sada dolazi vrijeme sađenja, da su već ugovori napravljeni itd. ali najlošije će biti ako tu proizvodnju ne bude se mogla plasirati, odnosno ne otkupe oni koji sada ugovaraju. Drugo je pitanje tržišta. Mislim da za tu proizvodnju ima tržište i ono je postojalo skoro 40% te proizvodnje. Kad gledate od tih 12 tisuća 2007. izveženo je duhana 6 tisuća 261 tona. Prošle godine to već 2008. pada na 5 tisuća 871. Znači ide. Međutim zbog čega pada? Mi uvijek kažemo zbog čega. Pa pada zbog uvoza. Jer 2007. uvezli smo 3 tisuće 860 tona duhana, prošle godine 5 tisuća 445 tona. Maltene sad smo izjednačili uvoz i izvoz. Za koga mi onda proizvodimo? Za koga uvozimo ili izvozimo? uvoza i izvoza mislim da upravo mnoge stvar i leže i da će na tome i pukniti ova proizvodnja. oko potpora. Potpore će i dalje biti, međutim u 2009. to je 6,45 po kilogramu, 2010. 6,13, a sad smo imali od 5 kuna za četvrtu klasu do 8 kuna za ovu prvu klasu. Prema tome, cjelokupna ova proizvodnja je vrlo značajna, posebno za one dijelove Slavonije i Podravine koji inače imaju poteškoća u stvaranju iz svoga dohotka i rada i svega ostaloga. Mislim da će biti vrlo loše ako ovih, bilo je govora tu ne znam 2 i pol tisuće kooperanata ili koliko ih ima itd., ako se ovo ukine odnosno ako se ovo usvoji sada izjednače se te cijene, vrlo i padne interes za kupovinu toga našega duhana, dešavat će se još nešto gore. Mi danas govorimo o tome da dnevno propada ne znam obiteljskih gospodarstava. Mislim da sa ovakvim stanjem će se propadanje tih gospodarstava povećati sigurno dnevno, a nije nam to cilj, jer je to oblik jedne kako se zove gubitka radnih mjesta i sve ostalo što ide uz to. I mislim na kraju da ono što svi vide iz ovoga da te više državne porezne zaštite neće biti. Da će naša proizvodnja kroz to normalno neće biti tako konkurentna, neće biti u ovom povlaštenom statusu u kojem je i postavlja se pitanje kakva će cijena biti toga duhana? Da li će se ta proizvodnja smanjiti, što sam na početku rekao da će sigurno se smanjiti, a upravo ovaj uvoz i sve ovo što ide, pa to je otvaranje našega tržišta normalno, ove multinacionalnim kompanijama i sve ostalo. Mislim da ipak bi trebali razmišljati o tome da ne ispada da smo mi Hrvatska samo dobri kad imamo tržište, a da naša proizvodnja nema neku budućnost. U ovoj situaciji svakako treba razmišljati i trebalo se razmišljati, tim više što smo u 12. mjesecu o tom već raspravljali, u upravo ovome prijelaznom dijelu proizvodnje u dijelu kako i na koji način ta proizvodnja, ako se i smanjuje da te ljude ne uništimo, odnosno da ne dobijemo socijalne probleme kojih i na tim područjima, pa i u cijelome ovome dijelu Hrvatske itekoliko ima. Hvala lijepa. Hvala. 18 i 26 isteklo vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Replika, gospodin zastupnik Goran Heffer. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani kolega Bodakoš vi ste ja bih rekao bili nježni kad ste rekli da vjerujete da će se smanjiti proizvodnja. Ja bih rekao da ovim ubrzanim donošenjem zakona će se proizvođači duhana osjetiti i prevareni i financijski zakinuti, kao što su mnogi prije mene rekli 95% duhana pa i više se proizvodi u Slavoniji i Podravini. Dakle, upravo u tim dijelovima gdje svaka proizvodnja vrlo, vrlo bitna, jer tamo se ne proizvode neke stvari koje se proizvode u ovim razvijenijim dijelovima Hrvatske. Taj uzgoj duhana je bio zaista osnovica egzistencije za nekih oko 2 i pol tisuće proizvođača, pa kad to prevede na obiteljski dio to je negdje 6 tisuća ljudi otprilike koji su živjeli isključivo od uzgoja duhana. To se ne smije i ne može zanemariti. Već i sama najava novih zakonskih mjera je dovela proizvođača duhana do nedoumice da li se baviti duhanom ili pokušati se na nešto preorijentirati. I upravo ovaj period koji je trebao biti do kraja godine možda je još i mogao dati prostor za takvu nekakvu preorijentaciju, međutim upravo pomicanjem ovog termina za šest mjeseci, dakle usred nekakvog agrotehničkog razdoblja dovodi do pitanja što učiniti sa proizvodnjom koja je započeta. Sami ste rekli to nije sijanje izravno u tlo, to je proizvodnja presadnica po vrlo sofisticiranoj i naprednoj tehnologiji koja je vrlo skupa. Ugovorena je proizvodnja. Dakle sve govori protiv toga da se ovakav jedan zakon treba ubrzavati za ovih šest mjeseci s kojim se možda nekoga može zadovoljiti, što reče danas gospođa državna tajnica ili pomoćnica u ministarstvu, nekakvim pritiskom. Dakle, zbog pritiska ćemo žrtvovati uvjetno rečeno ovako jedan veliki broj ljudi proizvođača i jednu tehnologiju poljoprivredne proizvodnje koju smo izuzetno dobro razvili. Naravno da se moraju proizvođači osjetiti i prevarenima i zakinutima u financijskom smislu. Hvala lijepa. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Pa gospodin Heffer, mislim da ovo danas ova rasprava da u ovoj sabornici upravo nedostaje jedan još sudionik svega toga, a to je netko iz Ministarstva poljoprivrede. Ja si postavljam pitanje da li ministar poljoprivrede uopće znade vezano oko toga i da li je itko i Ministarstva financija s njime raspravljao vezano oko toga šta znači za tu proizvodnju. Šta znači za ove ljude koji će sigurno smanjiti proizvodnju duhana, čija budućnost je neizvjesna i koji će sigurno se prije ili kasnije pojaviti kao jedna od oštećenih strana, odnosno revoltirana koja može izazvati i određene probleme u cjelokupnom društvu i svemu ostalome. Zbog čega mi često puta evo i o ovome, ja danas govorim jer bavim se više poljoprivredom normalno i to mi je struka, o tome dijelu, ne o ovom financijskom. Pa da li se ne može financijski i poljoprivredni dio prerađivački i spojiti prije nego se dolazi sa ovakvim, da ne kažem, ishitrenim i zakonima koji sigurno donose pometnju. A mislim u današnje vrijeme kada je recesija toliko prisutna, kada su gubici radnih mjesta toliko prisutni da je sigurno potreba usaglašavanja stavova da se ne izazivaju neki dopunski problemi puno veća. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnikom. Pa evo ovaj Zakon o posebnom porezu na duhanske proizvode zasigurno je danas u ovoj raspravi iskorišten za politiziranje. S jedne strane i stvarnih učinaka koji će biti u poreznom smislu i punjenju državnog proračuna, s druge strane briga o seljacima u Podravini i Slavoniji, tj. Virovitičko-podravskoj županiji koja pokriva taj cijeli dio, zasigurno nije vaš predmet, jer nikada niste vjerojatno ni bili u njoj skoro osim kada trebate za političkim tribinama reći par riječi. Proizvodnja duhana zasigurno je jedna od najznačajnijih primarnih proizvodnji u našoj županiji osim Požeško-slavonske manjim dijelom i Osječko-baranjske sa najmanjim dijelom zasigurno sva druga proizvodnja je bazirana u Virovitičko-podravskoj županiji i čini ukupno 12 milijuna kilograma proizvedenog duhana najvećim dijelom svjetlije Virginije koja je druga po kvaliteti u Europi, koja zasigurno ima svoju prođu na svjetskom tržištu, koja ima svoju cijenu na svjetskom tržištu i koja u dobrom dijelu je i izvozni proizvod. Ne samo da se koristi za potrebe domaće duhanske proizvodnje cigareta. Ona ima i svoju izvoznu marku i zasigurno doprinosi daljnjem razvoju naše županije. Na duhanskoj proizvodnji i sam sam nekada sa roditeljima sadio duhan i sam sam pomogao da gospodarstvo kao i svi drugi koji su stasali na duhanu u Panonskom bazenu zasigurno su postigli izuzetne rezultate. Danas stvarno možemo reći da 4200 ha koji su ugovoreni po hrvatskim duhanima, koji su firma u sastavu TDR-a i određeni 2000 ha koji su ugovoreni po “Agro duhanu“ iz Slatine zasigurno čine …/Govornik se ne razumije./… proizvodnju duhana u Panonskom bazenu. 170 milijuna kuna kojih se kojih se okrenu kroz proizvodnju takove vrste zasigurno je jedan lijepi zalogaj za našu malu županiju. Iz državnog proračuna kroz sustav poticaja na proizvodnju dođe u županiju oko 60 milijuna kuna. Proizvodnjom se bavi oko 1100 poljoprivrednih gospodarstava što množeći sa tri dolazi do dolazi do jednoga zaposlenja koje je preko 3000. Isto tako, 250 stalno zaposlenih i stotinjak sezonaca koji su u sustavu proizvodnje i prerade duhana, znači proizvodnja je na obiteljskim gospodarstvima, prerada je u firmama, u dvije firme koje su bazirane na Županiji virovitičko-podravskoj i proizvodnja cigareta je u Rovinju. Znači, ono što je najdohodovnije preseljeno je u Rovinj. Moramo reći isto tako ne štiteći njih koji su nam najavili da će smanjiti proizvodnju to je činjenica, ali vjerujem da neće s obzirom da je uvozni duhan iz zemalja u okruženju im skuplji i to bi im poskupilo proizvodnju, smanjilo profit i neće se dogoditi, i dalje će zasnivati svoju proizvodnju cigareta na domaćem duhanu. A i ukoliko neće alternativa postoji. Naime, moramo biti svjesni da dobar dio kapaciteta proizvodnje je ugašen kao što je “Duhan produkt“ u Pitomači koji je imao najveću proizvodnju. Isto tako, ne možemo ne naglasiti da Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan za vrijeme 2000. mislim prve godine zasigurno u članku 34. koji govori se o poreznom sustavu govori o diskriminaciji oporezivanja. I to je najbitniji čimbenik koji danas, za koji se pregovarači sa Europskom unijom i hvataju. Nije nikakvi pritisak multinacionalki jer one su svoje riješile. One su ukidanjem licence za proizvodnju Malbora u tvornici duhana “Rovinj“ riješile svoj problem. Koliko je meni poznato kada je izgubio TDR licencu na Malboro izgubio je više i ono što se zove mogućnost suradnje sa multinacionalkama kao što je to Phillip Morris ili British American Tabacc. Točno je da duhanska proizvodnja mora opstati zbog ovih koji žive od nje moja dužnost i obaveza kao zastupnika s tih prostora od kojih …/Govornik se ne razumije./… najviše je bila ta da i ja pokušam riješiti ove probleme kako bi oni i dalje funkcionirali, kako se ne bi smanjila proizvodnja. No međutim, u kontaktima sa svima relevantnim čimbenicima koji jesu, a to je i TDR i “Duhan Slatina“ i svi oni koji otkupljuju od primarne proizvodnje i koji dalje stoga stvaraju profit zasigurno je činjenica da da je još uvijek uvozni duhan skuplji i da neće nam poremetiti proizvodnju u Hrvatskoj. S obzirom ukoliko učinimo daljnje iskorake i mogućnosti da uskladimo poticaje kao što su u zemljama u okruženju zasigurno će biti proizvodnja i povećana, a ne samo da ostane na ovih na ovih 12 milijuna kilograma koje su sada. Želim reći da da je poticaj još uvijek manji nego u zemljama u okruženju i to je ono što još uvijek domaću proizvodnju štiti. Netočno je da je 20% više plaćanje proizvođačima od strane TDR-a za domaći duhan nego što je to vani. To je apsolutno nečija zabluda. Tko god vas informirao krivo vas informirao. Možemo reći da naša pjeskovita tla zasigurno iziskuju samo određenu proizvodnju, a to je duhan ili kamilica kao ljekovito bilje. I specifičnost proizvodnje i tla koja se nalaze u našim prostorima županije zasigurno iziskuju i posebne norme. Brinut ćemo se i dalje da ova proizvodnja poraste po zainteresiranima koliko ih ima. S obzirom na programe navodnjavanja koji kreću zasigurno će i druge kulture početi cvasti na našim prostorima kao što su trajni nasadi, kao što je vinova loza i ostalo. No međutim, nećemo nikada zanemariti duhansku proizvodnju, jer ona je najveća dobit u našoj županiji. Od nje su stasala gospodarstva, od nje su narasli OPG-i, od nje su kupljeni strojevi, sagrađene gospodarske zgrade i kuće. I stoga želimo da ova današnja rasprava o porezu, posebnom porezu na duhanske proizvode zasigurno ne bude političko političko prepucavanje. Ali vidimo da se počeli brinuti o proizvodnji duhana u Panonskom bazenu oni koji nikada se nisu susreli s njome, oni koji o njoj ništa ne znaju. I s obzirom da je predizborno vrijeme možemo zaključiti samo da instruirani od onih koji imaju novaca zasigurno lako raspravljaju u Hrvatskom saboru o onom što nije njihov djelokrug, a niti žive sa onima koji proizvode duhan. Ja ovdje imam i današnje očitovanje duhanskih kooperanata koji su udruženi u Udrugu hrvatskih proizvođača duhana “Krupan list“ kao i svih onih koji su prionuli da dadu svoj obol u ovoj raspravi, koji se ne boje toliko ovoga novoga poreza, koji se u iznosu od 180 kn po 1000 komada cigareta nego se bore i trude da se državni poticaji zadrže na ovom nivou ili da se izjednače sa zemljama u okruženju ili da budu u sredini sa zemljama u okruženju, da se i dalje hrvatska proizvodnja zastupa kod proizvođača ili se naiđe na nekakvo alternativno rješenje. Ali govorim o tome da i hrvatski duhan može biti izvozni proizvod i činiti nas konkurentnima sa zemljama u okruženju s obzirom na kvalitetu koja proizlazi sa naših polja. Stoga, nadam se da i vjerujem da daljnja proizvodnja će ostati na ovom nivou ili se povećati, da li po otkupljivaču TDR-u i proizvođaču cigareta ili po nekom novom koji će zasigurno iznaći svoju dobit u proizvodnji cigareta. Stoga mogu naglasiti da neće bitno štetiti proračunu Republike Hrvatske ovo izjednačavanje, da će nam i dalje otvoriti put ka europskom udruživanju i da će zasigurno u konačnici i ta proizvodnja ostati na ovim prostorima jer specifičnost tla, mehanizacija, uloženo i sve ono što je tamo i preradbeni kapaciteti koji su na prostorima naše županije garantiraju da proizvodnja može se nastaviti sa dobrom zaradom. Hvala lijepo. Hvala. Dva ispravka, tri replike. Prvi, gospodin zastupnik Goran Heffer, ispravak. **Heffer, Goran (SDP)** Hvala lijepa. Uvaženi zastupnik Đakić izrekao je nekoliko netočnih navoda u svojoj želji da obezvrijedi raspravu SDP-ovih zastupnika. Prvo što je izrekao da zalažemo se za seljake Slavonije i Podravine, a nismo tamo ni bili. Ja sam prije dva dana bio u Slavoniji, a duhan se uzgaja ne samo u Podravini, nego i u Slavoniji na par stotina metara od moje kuće ima jedno polje duhana. Druga stvar koju je izrekao da govore o tome oni koji ništa ne znaju. Evo, kao djelatnik profesor na poljoprivrednom fakultetu sam radio niz istraživanja, doduše ne na području Virovitice, na području Pitomače u proizvodnji hidroponskih presadnica duhana, u sadnji duhana, testirali smo niz sadilica itd., tako da je to recimo dvije, a vjerujem da će kolege još nekoliko tih netočnih navoda navesti. Dakle, ja ne vidim da je problem to što, odnosno tko po njegovom mišljenju govori o tome, nego što govori, a cilj je da ukažemo na sve probleme koje ovo nepotrebno ubrzavanje donosi. Evo, hvala lijepo. **Bodakoš, Dragutin (SDP)** Poštovani potpredsjedniče, pa samo bih jednu stvar ispravio kod kolege Đakića. Mislim da, rekao je da govore oni koji nisu nikada i ne znaju što je ta proizvodnja. Pa mislim da ja nikada ne bih rekao da on ne zna o onome što govori, ali hoću samo reći da sam 15 godina bio potpredsjednik Privredne komore Slavonije i Baranje, da sam se bavio i pratio poljoprivredu i obišao mnoge, ne samo u Podravini, nego cijelu Slavoniju gdje se rade takve, sadi duhan, prema tome poznajem ipak nešto o toj problematici, a plus toga kao doktor znanosti imao sam prilike i učestvovati u nekim projektima koji su vezani za proizvodnju duhana i preradu duhana. Pa mislim da nije baš uputno ovako an gro reći da netko nešto ne zna čim govori nešto o takvim stvarima. Hvala. Replika, gospođa zastupnica Dragica Zgrebec. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa ja razumijem nelagodu kolege Đakića koji će se nakon izglasavanja ovog zakona morati vratiti u Viroviticu među te ljude. Vi nemate pravo nama reći da politiziramo, da sada iskazujemo neku brigu o seljacima u virovitičkoj županiji. Mi imamo pravo kao zastupnici govoriti o svakom dijelu naše domovine i o svakom segmentu našega društva. Dakle, ja vas mogu pitati kakva je to bila briga za proizvođače duhana kad ste 2007. godine u Gradskom vijeću Grada Virovitice odbili dati u zakup zemljište za poljoprivrednike koji se bave proizvodnjom duhana pa sam ja morala reagirati kod tadašnjeg ministra Čobankovića, dakle to je ta briga. Međutim, da se vratim na samu temu. Mi samo ukazujemo na nelogičnost zašto se smanjuje prelazni rok za izjednačavanje trošarina i to pod izlikom pritiska Europske unije i potrebe za otvaranje Poglavlja 16 –Porezna politika kad mi zapravo imamo najveće primjedbe na ovo poglavlje i to kroz probleme direktnog i indirektnog oporezivanja, kroz administrativnu suradnju i kroz operativnu sposobnost porezne uprave. Dakle, to su najvažnije primjedbe koje nam Europska komisija daje, a ne samo ovaj dio koji se odnosi na diskriminaciju o oporezivanju cigareta.

zastupam interese jer se meni obraćaju i dopisima i sastancima i ministar Čobanković je dva puta imao sastanak sa proizvođačima duhana, dva puta im je izašao u susret, podigao poticaj za kunu svaki puta bili su sretni i zadovoljni. I danas ga cijene i uvažavaju i želim reći da ova jedna lasta o kojoj vi govorite zasigurno nije imala zakonske uvjete da dobije zemljište i vaša intervencija nije ni uspjela. Imate pravo govoriti, ali bolje da se brinete o svom kraju, o svojoj izbornoj jedinici, o onima koji su vam dali glas i povjerenje. Ja to činim u ime svoje, ne vidim svoju kolegicu koje nema da bi zastupala interese Virovitičko-podravske županije ili Slavonije. Oni koji ne znaju, vjerojatno bi trebali znati da Virovitičko-podravska županija je sastavljena od podravskoga i slavonskoga dijela pa stoga kada neki govore o tome što je to Podravina, a što Slavonija, zapravo … /Govornik se ne razumije./ … uz rijeku Dravu bi trebao biti cijeli podravski. Tu su ta pjeskovita tla i tako da im malo objasnim, bez obzira na doktorate, magisterije i sve ostalo želim reći da stvarno politizirate, da stvarno ste uzeli ovu temu kao napad na Vladu želeći se dodvoriti Rovinju vjerojatno zbog potreba u kampanji.

Hvala poštovani gospodine potpredsjedniče. Ako sam dobro razumjela iz rasprave zastupnika Đakića, on je zapravo protiv monopola TDR-a, ali se istovremeno zalaže za veću proizvodnju duhana jer to donosi i prihod lokalnom stanovništvu, a i zapošljava lokalno stanovništvo i županije, eto iz koje on dolazi. Ja se zapravo pitam tko će otkupljivati taj proizvedeni duhan ako nećemo imati taj TDR? Po njemu, strani monopolisti. Dakle, bolji su strani monopolisti, nego domaći. I po njemu je bolje zapravo izvoziti duhan kao sirovinu nego cigarete kao proizvod višeg stupnja prerade. Tu ja vidim potpuno odsustvo ekonomske logike i ekonomskog načina razmišljanja. Hvala lijepo. Odgovor na repliku, posto sam siguran da hrvatski duhan po kvaliteti ima …/Govornik se ne razumije./… i na svjetskom tržištu i kupuje se. To je jedna stvar. Druga stvar, reći ću vam sada jasno i glasno pred ovim hrvatskim domom. Monopolisti kao što je TDR koji su pojeli Tvornicu duhana Zagreb pod sumnjivim okolnostima kad idemo u detalje. Želim reći da su stvorili hrpu hotela na Jadranu iz extra dobiti i ovakav način proizvodnje koji vi zastupate i extra dobiti samo jednoj tvrtki zasigurno nije sazdan sazdan na pravnim i zdravim nogama. Je, kad nema nikoga drugoga, je kad je monopol kod njih, gdje kad je monopol kod njih, je kada su stvorili hrpu hotela i više im možda primarna proizvodnja nije ni bitna, ali ćemo, ja znam da zastupate interese svoje kolegice koja sjedi do vas, valjda vam je pustila faxom što trebate reći. Ali nažalost, meni će trebati dva tjedna jer ne vidim. Što se tiče duhanske proizvodnje Što se tiče duhanske proizvodnje zasigurno i vašima zainteresiranima koji vam pomažu u raspravi zasigurno bi mogao od početka do kraja držati predavanje kako se to radi i kako se od uzgoja presadnica do konačnog sušenja, klasiranja i prodaje. Vjerujem da ste sada našli za shodno da se uključite u raspravu kako bi zasigurno osigurali sebi mogućnost da imate prihode za kampanju. Pa vjerojatno ćemo tražiti u nalazu revizije tko vas je potpomogao. **Šeks, Vladimir (HDZ)** I gospodin zastupnik Gordan Maras replika. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Žao mi je uopće prekinuti gospodina Đakića, ovako nas lijepo zabavlja

rekli ste da politiziramo a onda ste pokušali objasniti kako je to u svom izlaganju kako se pomaže hrvatskim proizvođačima kojima se diže porez na 5 kuna a odmaže stranim proizvođačima kojima se spušta porez za 130 kuna. sad vi meni odgovorite da li je to vama zbilja logično, znači da se nekome pomaže dižući mu se porez a drugome odmaže smanjujući mu se porez, ili je to gospodine Đakiću politiziranje sa vaše strane. A još jednu stvar koju bih vam htio reći, vrlo vjerojatno bi se vaša rasprava mogla preslikati tri mjeseca prije ovog trenutka kada smo prvi puta raspravljali o ovom zakonu a vrlo vjerojatno bi isto raspravljali da slučajno dođe amandman Vlade da se počne primjenjivati ovaj zakon od 1.5. Znači, vama nije bitno da li hrvatski građani imaju ikakvu korist od ovoga nego vam je bitno ispričati svoju priču koja nema veze sa realnim podacima. Recite mi da li je odmoć nekome 5 kuna tj. hrvatskim proizvođačima a da li je 130 kuna smanjenja poreza pomoć stranim proizvođačima. Odgovor na repliku gospodin zastupnik Josip Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Pa evo, odgovorit ću vam i kao kolegi zastupniku ali isto tako kao direktoru SDP-a koji vodite brigu o proračunu u SDP-u, sigurno će vam to dobro doći. Koliko vam je prihod veći u kampanji ili manji, vjerojatno to vas ponukava da raspravljate o onome što su vaši kolege i prethodnici potpisali i koji su u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u članku 34. jasno i nedvosmisleno rekli što je to diskriminacija oporezivanja. To bi trebalo biti na vašoj duši zapravo. To bi trebalo biti na vašoj partiji. Što ste učinili tada kada ste raspravljali i kada ste potpisivali određene akte o Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u članku 34. Izvadite, pogledajte i sve će vam biti jasno. Više nećete govoriti o tome da li je 5% više ili manje, da li je to diskriminacija oporezivanja ili nije, da li je to u interesu hrvatskih građana i proračuna ili je to u interesu hrvatskih proizvođača. Vjerujem da će donacija koju ćete primiti zasigurno biti puno veća od 5%.

Gospodine potpredsjedniče, ja vas molim da kolegu Đakića prilikom ovakvih izlaganja u buduće prekinete jer replika ne može biti iznošenje neistina. Gospodin Đakić je rekao da sam ja nešto potpisao.

Niti o temi, niti istinu. Ali onda zbilja nema smisla niti poslovnik, niti tema, niti bilo šta drugo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Slažem se s vama, samo trebamo svi se držati istom mjerom. Ja se malo prisjećam pola sata prije rasprave kada su neki kolege raspravljali o ovoj temi pa su je proširili na sasvim. …/Upadica se ne čuje./… Da, a nije to da vi smijete raspravljati ili ne smijete raspravljati. To su retoričke figure. Ne, tajniče. Kad me upozoravate da je povreda poslovnika onda pazite da ovo nije uključeno, i to već stoti put vam kažem. Ovo nije povreda poslovnika. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, ja se pozivam na članak 219. Poslovnika Hrvatskoga sabora i želim baš reći ono što ste vi ponovili, da je pod modulom ispravke tj. povrede poslovnika gospodin povrijedio poslovnik te je želeći ispraviti netočan navod upotrijebio poslovnik i zaslužio je opomenu po svim poslovničkim regulama. Kada bi se opomene dijelile po ovakvom bili bi puni koševi i košarice opomena. Velika berba bi bila puna košarica. možemo samo tako ići doma. Znate koja je posljedica raspuštanja kolega Hebrang? To ste vi rekli, ja nisam. Gospodin zastupnik Goran Marić zadnji. **Marić, Goran (HDZ)** cijenjeni kolegice i kolege. U ovakvom ambijentu i u ovo vrijeme nisam posebno inspiriran niti motiviran baš raspravljati pa ću samo nekoliko načelnih rečenica kazati. A načelno bih rekao da nije baš evo uobičajeno da nakon dva mjeseca raspravljamo opet o istom zakonu o kojem smo i razgovarali. Međutim, očito je da taj zakon nije bio usklađen sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju. Načelno bih i kazao to da je proizvodnja ishodište ekonomije, da bez proizvodnje nema ni razmjene, ni trgovine ni potrošnje. I da kao ekonomist osobno najviše obožavam proizvodnju, a o duhanu ponešto znam jer sam prije 35 do 40 godina uzgajao duhan. ali ono što načelno ne podržavam kao ekonomist, a to je da je privatni monopol, bez obzira odakle dolazio, izvana ili iz tuzemstva je zlo za ekonomiju. Privatni monopol je zapravo omča oko vrata tržišnoj ekonomiji i svaku mjeru koja pridonosi razvoju tržišta, i razvoju konkurencije, pojačanoj konkurenciji, a što sam uvjeren da onda dovodi, jer je to znanost dokazala i do smanjenja cijena, takve mjere uvije podržavam. Ova mjera, zapravo se postavlja pitanje, je li bilo uobičajeno inače je li bilo prihvatljivo da nisu trošarine izjednačene. Ja osobno mislim da nije to uobičajeno. Dopuštam da neko drugačije to misli i da je vrijeme da se to izjednači. Naravno da u ekonomiji postoje i lobiji i da postoje i pritisci. Osobno nemam nikakvih kontakata ni s kim, ni s lobijem, ni s pritiscima tako da pozdravljam ovu akciju, pozdravljam ovu izmjenu i ona je doista 5 kuna u izjednačavanju samo na popularnu skupinu cigareta na tisuću cigareta viša, ali što doista ne mora značiti da će doći do povećanja cijena. Imajući malo uvida da ne ulazim sad u detalje, u ostvarenu dobit oni koji se bave industrijom duhana u Hrvatskoj, vidimo da ima poprilično prostora za sniženje cijena, jer je ta dobit ne čak na razini banaka, nego na razini telekomunikacijskih usluga u Hrvatskoj. podržavam ovaj prijedlog zakona o izmjeni Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode. Hvala lijepa svima. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt državni tajnik Zdravko Marić. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnice i zastupnici. Dakle, nakon ove rasprave isto kao što je i moj prezimenjak uvaženi zastupnik gospodin doktor Marić rekao, ne može baš čovjek biti jako inspiriran ali dozvolite mi ipak nekoliko riječi. Mislim da ste pogodili u velikoj većini argumenata i rasprave srž, srž problema, a ja isto tako mogu reći da smo se tom srži bavili i mi u Ministarstvu financija, odnosno u Vladi. Dakle, s jedne strane proračun, s druge strane proizvođači duhana u Hrvatskoj. dakle ni u kom slučaju niti smo slušati, niti smo poslušali nekakve savjete, sugestije, preporuke i slične od bilo kojih multinacionalni inozemnih i inih proizvođača, skupina ili sličnoga. Vodili smo se isključivo svojim domaćim naravno interesima, interesima Republike Hrvatske, međutim i sami vidite. Evo čuli smo i od pojedinih uvaženih zastupnika, dakle imamo možemo tako reći ne možemo stvoriti jedinstveno mišljenje kakav bi porezni, odnosno u kojem smislu, dakle visine poreznog opterećenja na duhan bilo koje bi bilo optimalno. Vidimo iz same rasprave da nije baš jednostavno pronaći takvu formulu, međutim mi ipak smatramo da ova formula i ovaj način kakav smo predložili Hrvatskom saboru, ipak ne bi trebao značajnije utjecati na rast cijena. Ja ću samo podsjetiti u odnosu na ovaj zakon o kojem isto tako govorite da smo ga raspravljali i konačno vi ste izglasali prije 3 mjeseca u odnosu na njega i ako promatramo samo domaće proizvođače, dakle domaću duhansku industriju i domaće cigarete, praktički sa ovim izmjenama i dopunama mi imamo relativno i slabiji i blaži porezni tretman. Ja ću samo reći dakle sa onim zakonom kakav je bio usvojen u prosincu za skupinu A, dakle najjeftinije cigarete, nešto malo veći tretman, sa 3 kune 50 ako ćemo pretvoriti na kutijice, dakle sa 3 kune 50 lipa na 3 kune 60, a za skupinu B između kojih se između ostalih nalazi i cijena, odnosno najprodavanija cigareta da ju sada ne reklamiram porezni tretman je smanjen sa 3 kune 95 po kutijici na 3 kune 60 prema ovom prijedlogu. Dakle mi zaista smatramo, bez obzira na ovo, čuli smo i u raspravi, već se i kroz medije dosta elaboriralo o tome koliko će cijene i kako će iznositi, kako će proizvođači jednostavno neće imati nikakvog drugog izbora nego drastično povisiti cijene. Mi smatramo da nema razloga za to. Ja sam rekao gospodin uvaženi zastupnik Stazić rekao je država može dijelom utjecati na cijenu, jer propisuje porezno opterećenje, ali baznu cijenu, ona cijena koja izlazi iz tvornice proizvođača je u u ingerenciji poslovne politike tog proizvođača, a ni u kojem slučaju Vlade ili bilo koga od nas ovdje koji je. Tako da ne možemo mi u potpunosti utjecati na tu cijenu, ali opet s druge strane uz određene pretpostavke kod izrade ovih scenarija vodimo se time i mislim da ovaj prijedlog kakav je zaista i ne bi trebao dovesti. I u tom slučaju naravno iz toga iščitavate, s jedne strane proračun, s druge strane proizvođače duhana i ja se zaista slažem i podržavam to da ste i zabrinuti u tome kako će biti punjenje proračuna. Ali mi smatramo, uvaženi zastupnik dr. Hebrang je rekao istraživanje Svjetske banke. To istraživanje smo i mi gledali. Dakle nevezano samo na rashode i ako mogu reći tako sanaciju, dakle negativnih posljedica pušenja. U istom tom izvješću je napravljena analiza o izračunu elastičnost, dakle potrošnje duhana i duhanskih prerađevina u odnosu na cijenu i tim smo se između ostalog isto vodili. S treće strane, ja moram još jedanput ponoviti. Dakle razlika u cijeni cigareta, duhana i duhanskih prerađevina između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine postoji i danas. Mi ne kažemo da ćemo ovim izmjenama i dopunama nju ukloniti, ali isto tako ja moram još jedanput ponoviti da ona sigurno neće biti peterostruka. To je sigurno. ipak ponavljam još jednu stvar, dakle ako usporedite, da vas sad ne opterećujem u ove kasne sate, ali imamo podatke o tome kakav je porezni tretman u Bosni i Hercegovini. On je nešto niži, ali ne drastično niži. I konačno, samo da se osvrnem još jedanput dakle na razloge i pozadinu izmjena i dopuna ovog zakona. jedanput ću reći, dakle Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju mi smo nešto obvezali, Europska Komisija i Europska unija nam zamjera, odnosno kaže da ne ispunjavamo određene odredbe. Ovo sve o kojemu mi danas, sada u ovom trenutku govorimo je preduvjet otvaranja poglavlja poreza. I tu prihvaćam i ove kritike i sugestije uvaženih zastupnica i zastupnika o tome kako je potreban dodatni napredak u poglavlju oporezivanja, a mislim da će ovaj cijenjeni Dom to vrlo brzo prepoznat jer uskoro će vam na klupe doći i novi Zakon o trošarinama, a potom siguran naravno i daljnje usklađivanje po pitanju i direktnih i indirektnih, odnosno neizravnih poreza. Evo još jedanput ja vam se zahvaljujem i samo ću kratko još jedanput ponoviti da iz svega ovog narečenog dakle ja moram ponoviti dakle da Vlada ne može prihvatiti zahtjev da se ide u drugo čitanje, nego ostaje pri svom prijedlogu da ide po hitnom postupku. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Zaključujem raspravu. Prekidam sjednicu. Nastavak sutra u 9 i 30 sa raspravom o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sprečavanju nereda na športskim natjecanjima.